Idemo na Prijedlog odluke o razrješenju imenovanja zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika Plenarne sjednice Hrvatskoga sabora. 6. Imenovanje zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora Prijedlog Odluke dostavio je Klub zastupnika HDZ-a sukladno članku 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste na sjednici. Otvaram raspravu. Za raspravu se javio u ime Kluba zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Hvala vam ali ono što mene žalosti, zašto se miče gospođa Jadranka Blažević? Zašto se miče gospođa tajnica ovoga Doma? Ako je to njena odluka, onda O.K., ako nije onda je to bezobrazlug. A gospođa Blažević, smijali se vi gospodo iz HDZ-a ili ne, je dio ovoga Doma. Jedna od nas koji smo ovdje proveli, 10, 12, ne znam, 15 i više godina. Usuđujem se gotovo reći, da je jedna institucija. U više sam navrata kao i još neki ovdje biran u Hrvatski sabor, nikada se nisam skrivao iza ničijeg imena i sa ovim iskustvom priznajem i poštujem saborske veterane. I gospodina Luku Bebića i Vladimira Šeksa i Vas gospodine Jarnjak, bio sam suzdržan i za jednoga i za drugoga i za trećega, ali poštujem, eto, upravo tu činjenicu da ste u ovome Domu neki proveli 18, neki 15, ne znam, 12 godina. Sa mnogima, sa mnogo, od onoga od onoga što se je ovdje imalo prilike čuti od vas, ili se nisam slagao ili obrnuto, ni vi sa mojim istupima, ali to su ljudi, ja priznajem koji su obilježili jedan period u Hrvatskoj. Mi smo često bili u nemilosrdnim ali poštovanja kao takvoga jednostavno nikada nije nedostajalo. Ako se mi na neki način onda bi trebalo držim poštovati i neke druge osobe u ovome Domu, bilo da je riječ o stražarima, bilo da je riječ o konobarima, bilo da je riječ o tajnicima ili zamjenicima tajnika ovoga Doma. Zašto to govorim? Pa govorim to stoga jer svijet ne počinje sa današnjim danom 11. siječnjem 2008. Gospodin doveo je dvije svoje tajnice, navodno mu je jedna postavljena iz Vlade, ali gospodin Šeks nikoga nije mijenjao i to poštujem. I to je gospodine Šeks jedan od razloga da sam ove godine bio suzdržan glede vašega statusa, zadnji puta smo bili protiv. Gospodin Šeks nikoga nije promijenio. Predsjednik Sabora je autonoman, on ima pravo okružiti se ljudima svog punog povjerenja. Ali, još jedanput ću reći, neka poštuje institucije. Nakon četiri godine i njegova će slika visjeti u ovoj sobi 133 "Kukuljevičevoj", to je ogromna čast, ali ovo mislim da nije dobar znak. No, bez obzira na sve, jasno je, još jedanput, želim svako dobro onima koji su preuzeli odgovornost za prezentiranje ovoga Doma. I želim vjerovati da ćemo se na neki način puno puno autonomnije, da ćemo na neki način biti daleko autonomniji u odnosu na Vladu no što smo to bili do sada. I utoliko biti ćemo protiv razrješenja gospođe Jadranke Blažević. Hvala lijepa. Ima jedan ispravak gospodin Andrija Hebrang, izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Netočan je navod da netko, kako je rekao kolega zastupnik, citiram: "Miče gospođu Jadranku Blažević.". Mi smo ovaj prijedlog dali zbog toga što smo razgovarali sa gospođom Blažević i ona nam je rekla da je podnijela zahtjev za mirovinu. Prema tome, ne radi se o nikakvom micanju, nego se radi o zahtjevu. …/Govornici

Poštovane kolegice i kolege zastupnici, ja moram jednako kao i kolega Kajin u ime Kluba SDP-a reći da naprosto smo začuđeni zbog toga što se miče gospođa Jadranka Blažević. Mi mislimo da vladajuća većina ima pravo imenovati kao što smo jutros i podržali dakle, od predsjednika Parlamenta, potpredsjednika Parlamenta. Međutim, smatramo da je tajnik Plenarne sjednice netko tko prvenstveno radi stručni posao, dakle to je osoba koja nema veze sa politikom, osoba koja za ovim ovdje stolom, ali i općenito brine o funkcioniranju Sabora, o funkcioniranju Plenarne sjednice. I riječ je doista o izuzetno, dakle, stručnom a ne političkom poslu. Gospođa Jadranka Blažević, doista jest postala institucija u ovoj zgradi, punih dakle, 17 godina ona radi ove poslove. Do sada, dakle, sve sjednice su besprijekorno funkcionirale, svi predsjednici Sabora mogu to potvrditi. I ovdje kolega Šeks može potvrditi da je gospođa Blažević uvijek profesionalno odrađivala svoj posao i da doista s njom dakle kao prvim suradnikom bi bilo vrlo lako raditi i odrađivati sjednicu. Jutros se već vidi kako funkcioniraju novi kadrovi. Već se jutros zagubljuju papiri, već se jutros baš neke stvari u ovoj dvorani ne funkcioniraju jer naprosto nije lako odrađivati ovaj posao. Za njega se treba učiti. učiti. Ovo je posao koji se stiče dakle radom godinama u Parlamentu. I čini mi se da nije niti točna činjenica koja je maloprije iznesena a to je da gospođa Blažević ide u mirovinu. Koliko ja znam, gospođa Blažević još nema uvjete za mirovinu. Gospođa Blažević nema uvjete za mirovinu. Prema tome, ovdje je ipak riječ o tome da ste vi odlučili na to mjesto staviti prvenstveno političku osobu a ne stručnu osobu. zbog toga klub SDP-a neće moći dati potporu vašem novom kadrovskom rješenju. Dakle, mi smatramo da je ovo posao isključivo struke. I gospođa Jadranka Blažević je do sada krajnje profesionalno odradila svoj posao i doista postala neka vrsta institucije u ovoj zgradi. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođa Ingrid Antičević Marinović. Izvolite! predsjedniče! Da ne ponavljam to što je već rekla kolegica Opačić u ime kluba. Želim posebno istaknuti da i jedno osobno neslaganje odlaskom odnosno ponovnim neimenovanjem gospođe Blažević s ove funkcije. Gospođa Blažević nije imala primjedbu ni jednog zastupnika za svoj rad. Bila je objektivna prema svim zastupnicima bilo dolazili iz reda vladajućih ili opozicije. I onda kada su se vlasti mijenjale. Postupala je sukladno, uvijek Poslovniku Hrvatskog sabora. Sada je zbog toga i to i takvog rada više nema mjesta. Prema tome, kakvo to poruku šalje nova vlast? Da ljudi koji provode zakon, koji se drže ovdje Poslovnika nemaju što raditi jer su dobro radili. I još tome, s obzirom da je tomu tako šalju se ovdje i lažna obrazloženja pa se točni podaci ispravljaju ponovo pod firmom odnosno ovom palicom ispravka odnosno ispravka, iskrivljavanja točnog navoda jer nije točno ovo što je i kolega Hebrang rekao da je razgovarao sa gospođom Hebrang jer da ona ide u mirovinu. To naprosto… …/Upadica se ne čuje./… Sa kolegicom Blažević jer da ona ide u mirovinu.

Gospodine predsjedniče Sabora! Rijetko se nađe osoba koja tako savjesno i stručno obavlja svoje poslove kao što je to radila gospođa Blažević. O tome mogu svjedočiti predsjednici Sabora u prijašnjim mandatima. Gospođa Blažević se uvijek trudila da pomaže zastupnicima u njihovom radu, da osigurava nesmetan, što kvalitetniji rad na ovoj sjednici. Ovo nije kadrovsko pitanje. Ovo je ljudsko pitanje. I ovo je test ponašanja nove parlamentarne većine. Ovo će bit test njihove ljudskosti. Ako će na prvoj sjednici, konstituirajućoj, svečanoj parlamentarna većina, koalicija koja tu parlamentarnu većinu čini, zastupnici manjina, HSS-a dići ruku za ovakvu jednu smjenu, čistku, bezrazložnu, kada gospođi Blažević treba još godina dana do uvjeta za mirovinu. Ako će prihvatiti to da ih ovdje gospodin Hebrang obmanjuje tvrdeći da je gospođa Blažević podnijela nekakav zahtjev za mirovinu a ona to učinila nije, onda ćete gospodo, koalicijski partneri HDZ-a pokazati svoju pravu dimenziju svoje ljudskosti. Ja se ne čudim da HDZ ovo predlaže. To sam od HDZ-a i očekivao. Ali moram priznati da od vas očekujem da ovakvu smjenu ne prihvatite i da glasate protiv. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite!

A ja vas molim da im oprostite jer oni očito ne znaju niti što govore, niti što čine. Ne bi htio započet predsjedavanjem Hrvatskim saborom sa nekim opomenama. Mislim da je poprilično to uvredljiva primjedba gospodine Doriću. I ja molim zastupnike da se suzdrže od takvih kvalifikacija i da ne moramo započeti zasjedanje ovog Sabora sa takvim neumjerenim izjavama. Nadam se da i nećemo u nastavku ove sjednice. Ima riječ gospodin Marin Jurjević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora! Jutros ste počeli svoje zasjedanje i svoj mandat predsjednika sa govorom u kojem se mogla iščitati nada da ćemo biti svi iznad podjela, iznad neke političke uskogrudnosti usprkos svim političkim razlikama koje postoje među nama i zato jesmo u različitim strankama, različitim političkim opcijama. Ali loše ćete početi, ne vi, nego vladajuća koalicija zajedno sa vama smjenjujući gospođu Blažević koja je zaista, to se moglo vidjeti iz ovih riječi koje su rečene. A uvjeren sam da svaki zastupnik HDZ-a u sebi misli isto što se tiče mišljenja o gospođi Blažević, da je stručna osoba, da je osoba koja nikada svoja osobna uvjerenja bilo kakve vrste nije stavljala iznad posla kojeg ovdje obavljamo a to je ono o čemu ste vi jutros govorili i prosuli nešto nade u ovu dvoranu, da možemo biti iznad tih podjela. Ovim dragi kolege iz vladajuće koalicije pokazujete da ste ispod razine onoga što ste vi danas kao neko načelo kao predsjednik ovog Visokog doma koji predstavlja suverenitet hrvatskog naroda izrekli. I zbog toga žalim, žalim i zbog poruke koju šaljemo hrvatskoj javnosti koja nije dobra. Koja kaže nije bitna stručnost, bitna je neka vrsta odanosti koja meni nije jasna o kojoj se ovdje odanosti radi? Nije odanost poslu, nije odanost onomu što je dužnost tajnika sjednice nego nečem drugom. To je loša poruka, to je grozna poruka, to je poruka s kojom nitko dobro ne počinje a najmanje vrhovno zakonodavno tijelo u Hrvatskoj. Gospodine zastupniče da li je nešto ispod razine ili nije ispod razine, ovo nije baš neki naročiti primjer da oko toga se ovdje sporimo. Bit će u našim raspravama u budućem radu radu u Hrvatskom saboru dosta razloga da bi se donijele ovakve ili onakve prosudbe. Mislim da ste i vi malo pretjerali u tome. Ja se nadam da vam neće biti ovo razlog glavni da donesete na samom početku zasjedanja ovog Sabora takvu ocjenu o toj razini ili ispod razine kao što ste se vi izrazili. Ima, prvo je tražio riječ gospodin zastupnik Lesar. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče ja bih vas molio u ime Kluba Hrvatske narodne stranke da danas ne donašamo ovu odluku jer obrazloženje o razlozima razrješenja koji su dati očito nisu točni. Kako bi imali vremena i naknadnim provjerama i konzultacijama donijeti najmudriju i najpametniju odluku bez arbitriranja molim da odluku o tome donesemo na narednoj sjednici.

obzirom evo da sam u prvom sazivu zastupnik ujedno se ispričavam odmah jer nisam uspio cjelokupni Poslovnik pročitati ali koliko sam vidio za mene je ovo sveti dom, dom u kojem se donose zakoni koji utječu na budućnost ove zemlje. Ja bih vas molio da kao predsjednik tog Doma, Hrvatskog sabora izreknete opomenu vlastitim zastupnicima koji ne koriste demokratske metode. Gospodin zastupnik je samo citirao Bibliju, a vi niste izrekli opomenu jer su s mjesta se derali

hvala vam na vašim dobrim željama. Hvala vam na tome što želite da ovo počne kako treba i ja to želim. I nisu ovo moji vlastiti zastupnici. Svi ste vi moji zastupnici. To je jedna stvar. Druga stvar, prijeći ćemo preko nekorektnog dizanja tablice povrede Poslovnika jer zna se kada i kako se upotrebljava ta tablica za povredu Poslovnika pa ćemo zanemariti tu okolnost i idemo dalje, ovog puta. Gospodin Ivan Jarnjak, potpredsjednik Hrvatskog sabora. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče htio bih samo nekoliko riječi reći. Ovdje prije svega ne radi se o smjeni nego se radi da je danas istekao mandat i tajniku i zamjeniku tajnika. Prema tome ističe mandat i razrješuje se kao što se tajnik razriješio i iza toga se imenuje novi čovjek ili isti čovjek, ovisi o tome. Drugo što bih htio reći da su za ovim stolom gdje sad sjedi gospođa Blažević sjedili i Kikerec i Sikerić, Živković i Klavšić i Danica Orčić. Pa upravo za vrijeme vlasti koalicije 2000. do 2003. godine kad je predsjedao gospodin Tomčić na ovom mjestu jedno vrijeme je sjedila Danica Orčić kao tajnica. Prema tome logično je kad nekome istakne mandat da mu se mora dati razrješenje i logično je da se iza toga imenuje da li isti ili druga osoba. Prema tome mi moramo ovdje najprije govoriti o razrješenju nakon isteka mandata a tek onda razgovarati o drugoj osobi. Hvala lijepa. Nitko se više ne javlja za riječ. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju gospođe Jadranke Blažević s dužnosti dužnosti zamjenice tajnika Hrvatskog sabora. Tko je za? Ja se ispričavam gospodine predsjedniče. Podnio sam u ime Kluba prijedlog da Sabor danas o tome ne odlučuje. Ja bih vas molio da prijedlog Kluba stavite na glasanje. Hvala. Kluba HNS-a je da se odgodi donošenje odluke o ovome prijedlogu. Kao što je objasnio gospodin Jarnjak gospođi Jadranki Blažević je istekao mandat i govori se o razrješenju. Tko je za prijedlog da se odgodi odluka kao što je formulirao gospodin Lesar? Molim vas da izbrojite.

Za 63 zastupnika, protiv 77 zastupnika. Taj prijedlog nije prihvaćen. Dajem Prijedlog Odbora, odluke o razrješenju Jadranke Blažević s dužnosti zamjenice tajnika Sabora. Tko je za?

Hvala lijepa. Suzdržan?

Molim da se ponovi glasovanje, budući da je više suzdržanih bilo. Ja ponovo pitam, tko je za razrješenje gospođe Jadranke Blažević neka digne ruku?

Tko je protiv?

77 za, 55 protiv, 8 suzdržanih. Utvrđujem da je gospođa Jadranka Blažević razriješena dužnosti zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora. Koristim priliku da se zahvalim gospođi Jadranki Blažević na dugogodišnjem predanom, stručnom i uspješnom radu u Hrvatskom saboru ne samo na ovoj dužnosti nego na niz dužnosti koje je do sada obavljala, a ja se toga sjećam još 90-te godine. Hvala lijepa. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju Ivana Bukarice za zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora. Tko je za? Hvala

Hvala lijepa. Tko je protiv? Hvala lijepa. Suzdržan?

Za je glasovalo 77 zastupnika, protiv 60 i s 3 suzdržana i utvrđujem da je gospodin Ivan Bukarica izabran za zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora. Hvala vam